Izvješće Mandatno-imunitetskog povjerenstva. Prijedlog akta podijeljen je na klupe. Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva da obrazloži prijedlog odluke. Gospodin Damir Sesvečan, predsjednik povjerenstva. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Dakle imamo prvo Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Mladena Bajića. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 10. sjednici održanoj 9. srpnja 2008. godine zahtjev supsidijarnih tužitelja Nataše Pifar Mihelić i Ljubomira Čučića za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Mladena Bajića koji ga tereti za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavak 1. i 2., nesavjesnog rada u službi iz članka 339., oduzimanje djeteta ili maloljetne osobe iz članka 210. stavka 1. i 2. te udruživanje radi počinjenja kaznenog djela iz članka 333. Kaznenog zakona. Gospodin Mladen Bajić je temeljem članka 124. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, članka 48. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu, dana 3. ožujka 2006. godine imenovan od strane Hrvatskog sabora za Glavnog državnog odvjetnika na vrijeme od 4 godine te isti u smislu članka 7. stavka 4. citiranog zakona ne smije biti pritvoren niti se protiv njega smije pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskoga sabora. Povjerenstvo je utvrdilo da je rješenjem državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta od 23. studenoga 2007. godine odbačena kaznena prijava Ljubomira Čučića i Nataše Pifar Pifar Mihelić protiv Mladena Bajića te da su isti protiv njega podnijeli Županijskom sudu u Zagrebu optužni prijedlog kao supsidijarni tužitelji. Nakon rasprave mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 104. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno, 7 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Za vrijeme trajanja mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske gospodina Mladena Bajića po optužnom prijedlogu supsidijarnih tužitelj Ljubomira Čučića i Nataše Pifar Mihelić iz Petrinje kojima ga terete za kaznena djela iz članka 337. stavak 1. i 2., članka 210. stavka 1. i 2. i članka 333. Kaznenog zakona. **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje kojom se za vrijeme trajanja mandata uskraćuje odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Glavnog državnog odvjetnika, gospodina Mladena Bajića po optužnom prijedloga sutužitelja Ljubomira Čučića i Nataše Pifar Mihelić. Molim uključimo se i glasujmo. Dakle glasujemo o prijedlogu mandatno-imunitetskog povjerenstva. Rezultat.

mandatno-imunitetskog povjerenstva je prihvaćen sa 117 glasova za, 3 suzdržana i ništa protiv. Hvala. **Bebić, Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Franje Lucića, zastupnika u Hrvatskom saboru. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 10. sjednici održanoj 9. srpnja 2008. zahtjev Općinsko državnog odvjetništva u Požegi od 16. travnja 2008. godine upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom od 6. svibnja 2008. predsjedniku Hrvatskoga sabora za davanje odobrenja za daljnje vođenje kaznenog postupka protiv Franje Lucića, zastupnika u Hrvatskom saboru jer je kod Općinskog suda u Požegi protiv njega u tijeku kazneni postupak za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz članka 272. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona. Gospodin Franjo Lucić je zastupnik u Hrvatskom saboru te na temelju članka 75. Ustava Republike Hrvatske, članka 23. Poslovnika Hrvatskoga sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv njega ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Shodno rečenom, a temeljem članka 23. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora Državno odvjetništvo uputilo je zahtjev za odobrenje za daljnje vođenje postupka protiv zastupnika Franje Lucića. Nakon rasprave mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 104. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno, uz 7 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Franje Lucića po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u u Požegi upućenog putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz članka 272. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona. **Bebić, Luka Zaključujem raspravu i dajem prijedlog povjerenstva na glasovanje. Molim uključimo se i glasujmo. Dakle, glasujemo o Prijedlogu povjerenstva da se daje odobrenje.

Rezultat. Ovaj prijedlog povjerenstva je prihvaćen većinom glasova, 117 glasova za i 3 suzdržana i ništa protiv. Hvala.